Той ще отговори на питане от народните представители Кристиан Вигенин и Светла Бъчварова-Пиралкова относно политиката на правителството за справяне с усложняващата се епизоотична обстановка в страната. Кой ще зададе питането? Заповядайте, професор Бъчварова. проблемите с болестите по животните достигнаха своя пик през 2018 г. Няма да изброявам болестите по животните, които засегнаха страната, и най-вече земеделските стопани, но загубите са огромни. Няма да ги изброявам, защото списъкът е дълъг и обхваща почти цялата държавна профилактична програма за 2019 г. Само да припомня, че обезщетенията за птичия грип

Чумата по дребните преживни животни засегна обаче не само населените места с унищожаването на животните на земеделците, но продължава да създава проблеми. Едва вчера Европейската комисия вдигна забраната за движение на животни, а също така и за продажба на продукцията. Или в рамките на седем месеца земеделските стопани нямаха възможността да развиват своите стопанства и така наречените „пропуснати ползи“, които се счита, че трябва да бъдат покрити чрез средства от държавния бюджет, не могат да компенсират загубите, които имат тези стопани. Още повече че в рамките на следващите две или три години не могат да си възстановят стопанствата под никаква форма. Особено тревожна е ситуацията в граничните райони на страната. Предприетите от Българската агенция по безопасност на храните мерки показаха редица недостатъци и слабости в здравеопазването при животните. Въпреки че има разписана Държавна профилактична програма за превенция, надзор и контрол на заболяванията с ресурс 40 милиона в началото на годината, а в края на 2018 г. – 45 милиона, координацията при осъществяването на действията при сложни епизоотични обстановки се свежда единствено до ликвидация. Пред мен е и Стратегията за борба с болестта африканска чума по свинете, която е приета от Агенцията по безопасност на храните през месец януари 2018 г., и там набелязаните мерки са: ликвидация, ликвидация, ликвидация. Все по-отчетливо се поставя и въпросът за липсата на цялостна стратегия на правителството, която да се фокусира не само върху конкретните краткосрочни мерки за справяне с болестите, но и да отчита дългосрочния национален интерес за развитие на сектора. Такава стратегия следва да предвижда система от мерки, които да облекчат и подпомогнат засегнатите производители да се справят с последиците и да възстановят стопанствата си. Смята ли правителството да изготви цялостна стратегия за превенция и за справяне с последиците от заразните заболявания в сектор „Животновъдство“? Обръщаме се към Вас поради факта, че делегираните Ви правомощия включват дейности, свързани с координация при сложни епизоотични обстановки. Считате ли, че са необходими законодателни промени, които да подобрят ефективността, прозрачността и контрола

Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема професор Бъчварова, уважаеми господин Вигенин! Според мен би имало ниска добавена стойност аз да изчитам, да изреждам всички мерки, които са вземани последната година, или по-специално от две години, при възникналите кризи от различни типове заболявания. Мога да го коментирам в детайли и по отношение на инфлуенца по птиците, и по отношение на африканска чума по свинете, и по отношение на чумата по дребните преживни животни. Това, което мога да твърдя, е, че действията на българските ветеринарни власти бяха адекватни и въпреки в някои от случаите на големите мащаби на кризата, те доведоха до овладяване на последствията. Фокусът на въпроса Ви е свързан с това дали не е необходимо друг тип уреждане на ангажименти, действия, поведение на отговорните институции именно чрез разработването на нарочна стратегия. Предполагам, по-добре от мен знаете, доколкото аз не съм ветеринарен лекар, имате по-тясно отношение към сферата на земеделието, че целият процес не се движи, не се организира на ниво импровизация, той е планиран с цяла каскада от документи, включително е много ясно законово фундиран чрез Закона за ветеринарномедицинската дейност. Ние имаме планове, някои от тях – по-общи, някои от тях, като например контингенс плановете – много конкретни, те са на ниво ръководство, 22 плана за борба с различните видове заболявания. Имаме и стратегии на европейско ниво с прости принципи. Аз лично съм скептичен към производството на нови и нови стратегии. Не знам дали знаете броя на стратегиите, които имаме на национално ниво. Техният брой е над 160! Ако кажете, че една държава има 160 стратегии, това по всяка вероятност означава, че няма ясен стратегически фокус какво точно прави. По същата тази причина има една паралелна инициатива, която скоро ще бъде на Вашето внимание. Аз имам намерението силно да ги редуцирам. Но, по темата. Дали да бъде принципен план, дали да бъде стратегия – не е основната тема. Моето предложение е в ресорната парламентарна комисия да се организира една професионална дискусия с представители на ресорните институции, на Министерството на земеделието, на БАБХ, на специалисти, които имаме в други ведомства, където, включително и с участието на народните представители, които имат ангажимент по темата, да се вземе най-доброто решение. Аз не бих възразил принципно, започвайки от нулата, да видим как е организиран процесът и дали има мерки, които на ниво планов или стратегически документ биха могли да бъдат организирани по друг начин. Не съм съгласен с Вас, че действията, които се предприемат и които са отразени и в съответните планове, съответните вътрешни инструкции, включват само и единствено умъртвяване на животните. Дори мога да Ви припомня, че когато коментираме африканската чума по свинете, една криза също от изминалата година, ще установите, че огромна част от мерките са именно на ниво профилактика и превенция, включително чрез ограничителни мероприятия, включително чрез изграждане на ограда. Подобни са и мерките по отношение на другите видове заболявания. Ако правим аналогии с други сектори, лично аз приветствам подхода, където повече усилия, дори повече средства да бъдат вкарвани на ниво профилактика и превенция. Това автоматично води, ако действията са добре организирани, до по-малко разходи и по-малко щети при предотвратяването на последиците. Всички знаем какви са естествените предпоставки. Поради географското положение на страната рисковете са огромни, поради общата ни граница с Република Турция и поради миграционните потоци на птиците ние имаме естествени предпоставки и рискове да бъдем засегнати от подобни заболявания. Едва ли някой в тази зала, без значение дали е специалист, или не е специалист, би оспорил необходимостта процесите да бъдат организирани по най-добрия начин. Ако има такова виждане, ако има подобни конкретни предложения, нека да се организира нарочен дебат в ресорната комисия в Народното събрание с участието на институциите от изпълнителната власт, външни експерти и да се вземе най-доброто решение. Аз лично изразявам подкрепа за един подобен подход. Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Кой ще зададе уточняващите въпроси? Заповядайте, професор Бъчварова.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 че ресорната Земеделска комисия ще е тази, която ще бъде инициатор на промени, свързани с решаването на сложната епизоотична обстановка в страната, която започна в 2018 г. Това е най-тежката година в страната в епизоотично отношение, което означава, че трябва да се вземат екстрени мерки. Съгласно чл. 127 от Закона за ветеринарномедицинската дейност има създаден кризисен щаб. В този кризисен щаб участват осем министерства. От 2005 г. за първи път през месец септември в резултат на огромния шум, който се получи по отношение на чумата при дребните преживни животни, беше събран. И след това съответно при чумата при свинете, където трябваше да се вземат мерки. Така че в Закона са разписани правила, но те не се изпълняват. Искам да обърна внимание, че държавата ни е член на Световната организация Записано е в Международния ветеринарен кодекс, че основен принцип и философия е: профилактиката и борбата със заразните болести е държавна политика преди всичко и се осъществява чрез законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Вие сте оставили Българската агенция по безопасност на храните да се справя абсолютно сама, като се счита, че едни финансови средства, ако се предоставят или обезщетенията се платят навреме, болестите ще спрат. Има Център за оценка на риска. Защо никой не се обръща към този център и прочете докладите, в които се казва: трябва да има прогнозиране на болестите и превенция на по-ранен етап, отколкото когато вече възникне това заболяване. От 28 области в страната – 19 са гранични, затова въпросът беше: какво правим в граничните райони? България винаги е била на това място, но никога не е била в толкова тежка епизоотична обстановка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, професор Бъчварова. Заповядайте за отговор,

всичките ми усилия да бъда добронамерен и да водим един смислен разговор, в който да произведем нещо, че се отклоняваме от основната тема на въпроса, доколкото той беше: необходимо ли е ново уреждане на организацията и отношенията чрез разработване на стратегия, което в първия си отговор мисля, че казах каква е моята позиция. Сега правим вторичен и то, бих казал, спекулативен анализ на всичко случило се през предходната година, която безспорно беше тежка. И аз пак твърдя, че действията на отговорните институции, основно на Българската агенция по безопасност на храните, бяха адекватни. Има доказателство за това. Тези действия са проверявани неведнъж от кого ли не, включително от Европейската комисия, която неведнъж излезе с положителни оценки и подкрепа за свършеното от българските компетентни органи. Освен това, позволете ми да допълня, че не сте коректна в констатацията си, че Агенцията е оставена да реагира сама. Цялото Министерство на земеделието, всички останали служби, които имат отношение по темата – Полиция, Гранична полиция, също бяха в помощ на всички предприемани действия. По повод коментара Ви, че не е работа на ресорната парламентарна комисия да разработва подобна стратегия, абсолютно съм съгласен, но предвид интереса, който имате по темата, в режим на максимална откритост, добронамереност, уважавайки законодателния орган на страната, предложих една такава среща. Разбира се, един подобен преглед и професионалната дискусия дали е необходима нова стратегия, би могло да се случи и извън Народното събрание, без негово участие. Много благодаря. Благодаря Ви. Имате възможност да изразите отношение – заповядайте, господин Вигенин. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Аз не съм и очаквал да дадете отговор, на който можем да кажем, че благодарим и че може да предизвика някакви следващи смислени стъпки. Искам да подчертая, че въпроса задаваме към Вас като вицепремиер, тъй като председателят на Народното събрание върна въпроса, който беше насочен към премиера Бойко Борисов. Защо към премиера? Защото на нас ни е омръзнало да задаваме въпроси на министъра на земеделието, той да отговаря с общи приказки и след това нищо да не се случва. Очевидно е, че министърът на земеделието не е в състояние да контролира или да ръководи – „ръководи“ може би не е най-точната дума, но най-малкото да насочва дейността на Българската агенция по безопасност на храните, и в резултат на това се оказва, че ние задаваме въпроси на министъра, но директорът на БАБХ се назначава от премиера. И когато говорим за правителствена политика – кой би трябвало да отговаря на нас? При това положение би трябвало да е премиерът, но така или иначе Вие като вицепремиер, който наблюдава този ресор, очаквахме да кажете нещо повече по тази тема. Не се получи. Искам да обърна внимание на два факта. Първо, стратегиите се разработват от изпълнителната власт. Ние в парламента бихме могли да обсъдим една такава стратегия, ако тя бъде предложена. Ще се радваме сигурно в по-широк кръг да се включим, но очакваме това да го направи изпълнителната власт и без да отрича фактите, да си даде сметка, че резултатите от миналата година не говорят добре за превенцията и справянето със заразните болести по животните. Второ, говорехте, че действията на БАБХ са адекватни. Искам да кажа, че „адекватни“ далеч не е точната дума. Може би в някои елементи – да, но от тази трибуна искам да помоля още веднъж да бъде отменена заповедта за заличаване на животновъдния обект на Ана Петрова от Болярово, да бъде отменена заповедта за избиване на нейното стадо от юли миналата година. Причини има много, разбира се, но една от тях – например, ето това е овцата, която беше „огнището на зараза в България“ (показва снимка), заради която бяха въведени санкциите. Тази овца преди няколко дни роди две агънца. В стадото на Ана Петрова вече има 20 агънца и в същото време нито едно умряло животно за тези 6 – 7 месеца. Вие искате да смачкате тази жена. Не Вие персонално, но аз все пак призовавам да проявите същия подход към нея, като към новите случаи на зараза, които бяха констатирани през октомври. октомври. И припомням сега и ангажимента на министъра на земеделието, храните и горите да предложи комплексни мерки при подобни кризи, тъй като компенсациите, които бяха дадени на стопаните, не стигат доникъде, те продължават да изпитват неимоверни трудности и са изоставени изцяло от властта в момента. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Вигенин. Позволете ми да благодаря на господин Томислав Дончев – заместник министър-председател, за неговото участие в днешния парламентарен контрол. Позволете ми, преди да пристъпим към следващите отговори, да връча писмените отговори. Първият е от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Мариана Николова на въпрос на народния представител Георги Гьоков. Писмени отговори и от: - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Светла Бъчварова; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Светла Бъчварова; Бъчварова; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на два въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; - министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Калин Василев; Василев; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Пенчо Милков и Георги Йорданов; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Славчо Велков;

на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Кристина Сидорова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Николай Александров; Александров; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Станислав Станилов; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Милен Михов; Милен Михов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Александър Сабанов. Продължаваме с отговорите на устните въпроси. Следва въпрос към министъра на околната среда и водите Нено Димов. Първият въпрос е от народните представители Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков относно средства по Програма „Околна среда“ за чистотата на атмосферния въздух в Русе. Заповядайте, уважаеми господин Стоилов. Уважаема госпожо Председател, господин Министър, колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, на 6 декември 2018 г. Министерството на околната среда и водите обяви общини, които ще получат над 111 млн. лв. във връзка с подобряване качеството на атмосферния въздух. Парите са по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. За съжаление, сред тези общини община Русе не е. Наясно сте с тежката ситуация със състоянието на въздуха в Русе, и ние също, и това е сериозен проблем, който предизвика тежко положение в Русенска област. Това не е първият въпрос, който ние задаваме, но получаваме само празни обещания и никакви конкретни действия. Замърсеният въздух в Русе наистина е предпоставка за доста сериозни заболявания, за лошо качество на живот на съгражданите ни. Във връзка с това нашите въпроси към Вас са: кандидатства ли община Русе по цитираната процедура и ако е кандидатствала, кога е последното заявление; какви са критериите и условията за определяне на тези шест града и защо Русе не е сред тях;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

всъщност на 5 декември 2018 г. Министерството на околната среда и водите обяви процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“. Община Русе не е кандидатствала по цитираната процедура и не се очаква да подаде проектно предложение, тъй като не е допустим кандидат конкретно на този въпрос. Допустимите бенефициенти са дефинирани въз основа на извършена оценка по шест критерия – три критерия са за допустимост и три критерия са за качество. Критериите за допустимост са: налична актуална, което означава действаща в момента и одобрена от общинския съвет, общинска програма за качеството на въздуха. В програмата битовото отопление да е идентифицирано като основен източник за замърсяване; в програмата да са предвидени мерки за подмяна на стационарни неефективни отоплителни устройства на твърдо гориво – дърва и въглища. Критериите за качество са: Първо, общият брой превишения на нормите на средногодишните и средноденонощните нива на прахови частици за периода 2011 – 2017 г. да надвишава средния, изчислен за всичките 25 общини с нарушено качество на атмосферния въздух. Второ, делът на засегнатото население в съответната община да надвишава средния за всичките 25 общини. Трето, в общинската програма за качеството на въздуха да са заложени регулаторни мерки. Допустимите кандидати по процедурата са седем общини, които отговарят едновременно и на трите критерия за допустимост, и на трите критерия за качество. Община Русе не отговоря на два от критериите. Първо, не отговаря на критерия за допустимост за наличие в общинската програма на мерки за подмяна на печки на твърдо гориво, както и на критерия за качество за заложени в програмата регулаторни мерки. В процеса на изпълнение на проектите по цитираната програма е възможно да бъдат генерирани спестявания, които да позволят да бъдат подкрепени и други общини с нарушено качество на въздуха със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Отчитайки значимостта на проблема с качеството на атмосферния въздух, Министерството на околната среда и водите залага тази тема като една от водещите по време на преговорите за следващия програмен период. Допълнително Вие попитахте: има ли други източници? Да, има и други източници. Между другото, има общини, които вече са използвали Програмата LIFE, която е един много сериозен инструмент да се кандидатства. Не знам дали община Русе е сред тях, но това е само единият от инструментите. Програмата DESIREE е друг инструмент, който мога да посоча. Така че на практика Оперативна програма „Околна среда“ не е единственият източник на финансиране, когато говорим за замърсяване на въздуха, а и не само за замърсяване на въздуха. Въпрос на активност и на местната власт е да се търсят алтернативни източници на финансиране, доколкото Оперативната програма само подпомага този процес. И още една информация в допълнение. Имахме много дълги разговори, почти шест месеца продължиха, с Европейската комисия, която можем да разглеждаме като донор на тези средства върху критериите, които трябва да бъдат заложени, и върху това дали трябва да бъдат финансирани всичките 25 общини, или да бъдат финансирани само няколко. края на краищата се наложи разбирането, че, за да можем да извадим максимален резултат, сега трябва да се съсредоточим върху определени общини, които да послужат като модел за доказване на финансирането за останалите общини в следващия програмен период.

за мерки. Надявам се седемте общини, които ще бъдат финансирани в този програмен период, да са достатъчно основание да защитим по-добър финансов ресурс за следващия програмен период. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Димов. Заповядайте, имате възможност за реплика. Господин Милков, имате думата. възможността да Ви поздравя с Новата година, да Ви пожелая здраве и да се оправите бързо! всички колеги – ползотворна работа! Господин Министър, нашият въпрос е породен от това, че реакцията в града и на гражданите, и на медиите, че Русе не фигурира в списъка на одобрените градове. Вашият отговор беше полезен дотолкова, доколкото внесе яснота по отношение на критериите за допустимост и останалите след това – критериите за качество. Аз се надявам Вашият отговор да стане предпоставка за оптимизиране на нашата програма за качеството на атмосферния въздух, ако това се налага, за да бъдат получавани средства по Оперативната програма, защото в нашите медии изтече информация, че решението ще бъде оспорвано пред съда. Нямаме информация дали общината вече го е оспорвала. До голяма степен

следва да се използва всяка една възможност, когато ти си в нужда и гражданите дишат мръсен въздух. Такава възможност представляваха тези средства. Надявам се другите две възможности, които Вие казахте – програмите LIFE и също да бъдат използвани оптимално и администрацията на Министерството да оказва… В крайна сметка това е същината и на моето послание към Вас: хайде, Русе е голяма община, има има административен ресурс, но когато една община има такъв сериозен проблем с качеството на въздуха или други проблеми, трябва самото Министерство според мен да подпомага, когато има такова несъответствие в критериите, за да стигнат парите точно до нуждаещите се. Ние Ние с Вас се виждаме все по този въпрос, и това не е нещо самоцелно, а точно защото проблемът в Русе е много остър. И Ви приканвам, когато има такива възможности и общините не са изрядни, да получават и методическа подкрепа от администрацията на Министерството. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Милков. Заповядайте за реплика, уважаеми министър Димов. Благодаря, госпожо Председател. Благодаря, уважаеми господин Милков. Този проблем е проблем не само за Русе. Той е проблем на всичките тези 25 града, а вероятно и не само за тях, и до известна степен активността, която има местната власт власт – ние сме говорили по Закона за въздуха, който гледахме тук, има различни отговорности и различни нива. Основната и досега е падала и продължава да пада върху местната власт. Тези програми се приемат от общинските съвети и това, което се мъчихме, и мисля, че в края на краищата заедно с помощта на всички народни представители, които бяха ангажирани, намери едно добро решение във вече приетия и публикуван Закон за въздуха – да търсим конкретни резултати. Може би това ще бъде преломен момент – да има програма, която да предлага нещо, но да има резултати. Мисля, че това, което съвместно с всички Вас успяхме да постигнем с един много широк консенсус, за което искам да благодаря на всички народни представители – да вървим към резултати, ще бъде в правилната посока. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Следва въпрос от народния представител Андриан Райков относно изграждане на регионална система за управление на отпадъците. Заповядайте, уважаеми господин Райков. АНДРИАН

изграждането на регионалната система за управление на отпадъците, обхващаща общините в област Русе, стартира със средства от Оперативна програма „Околна среда“ и продължи с финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване Предвид значимостта на проекта за нашия регион и високите очаквания на местното население, бихте ли ни информирали на какъв етап е изпълнението на проекта;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

и е сред приоритетите на страната ни с цел осигуряване на цялата необходима инфраструктура за третиране на битовите отпадъци. Към момента 51 регионални системи на територията на цялата страна, които отговарят на нормативните изисквания, са въведени в експлоатация. В процес е изграждането на останалите три регионални системи, в които е и тази в Бяла. Изграждането ѝ стартира, както сам отбелязахте, с финансиране по Оперативна програма 2007 – 2013 г., но към срока на допустимост на дейностите,

за избор на изпълнител на проектирането и изграждането на регионалната система. Това е причината, поради която Проектът е обявен за нефункционален и следва да се довърши с национални средства до 31 март 2019 г. Реализирането му подлежи на строг мониторинг от страна на Европейската комисия. В случай че срокът не се спази, разходите на стойност над 5 млн. лв., изплатени от Оперативна програма 2007 – 2013 г., трябва да бъдат върнати от Регионалното сдружение на Европейската комисия. С цел да се избегне спиране на строителния процес и осигуряване на финансиране за доизграждане на регионалната система през месец март 2017 г. община Бяла е подала в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура. На 26 юни 2017 г. е одобрено финансиране в размер на до 2,96 млн. лв. С решение от 10 септември 2018 г. са одобрени средства за реализиране на втория етап в размер на 2,94 млн. лв. С цел организиране на цялото необходимо финансиране на 6 ноември 2018 г. Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда одобри средства в размер на до 4,8 млн. лв. за реализиране на третия и последен етап от Проекта. На 20 декември е сключен договор за отпускането на безлихвен заем за осигуряване на средства за доставка на превозно средство за транспортиране на контейнери – част от мобилното експлоатационно оборудване, включено в Проекта, в размер на 252 хил. лв., тъй като такова оборудване не е допустимо да бъде безвъзмездна помощ. Допустимо е само като безлихвен заем. Министерството на околната среда и водите непрестанно оказва подкрепа на община Бяла и общините в региона с цел довършване на строително-монтажните работи и въвеждане на регионалната система за експлоатация в рамките на определения от Европейската комисия срок. Към момента са изградени депото, административната сграда и по-голямата част от довеждащата инфраструктура. Инсталациите за сепариране и компостиране са изпълнени и е монтирано оборудването в тях. Предстои довършване на строителството на част от довеждащата инфраструктура. Община Бяла е декларирала уверението си, че строителните работи ще бъдат извършени в срок преди 31 март 2019 г. Благодаря Благодаря Ви, министър Димов. Господин Райков, не желаете реплика, следователно няма да има и дуплика. Позволете ми да благодаря на господин Нено Димов – министър на околната среда и водите, за участието му в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпросите към господин Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната. Той ще отговори първо на въпрос от народния представител Петър Витанов относно годишен преглед на отбраната.

На 22 юни 2017 г. лидерите на Европейския съюз се споразумяха да бъде поставено началото на така нареченото „Постоянно структурирано сътрудничество“ с цел укрепване на сигурността и обраната на Европа. На 11 декември 2017 г. Съветът прие Решение за създаване на ПСС или ПЕСКО, в което участват почти всички държави – членки на Европейския съюз, с изключение на Дания, Малта и Обединеното кралство. Участващите държави се споразумяха относно първоначален списък от 17 проекта. На 19 ноември 2018 г. Съветът прие втора поредица от още 17 проекта. Механизмът на функциониране на Постоянното структурирано сътрудничество включва в себе си координиран годишен преглед на отбраната на държавите членки, който цели да осигури по-добър обзор на разходите за отбрана, националните инвестиции и усилията в областта на научните изследвания. Затова моят въпрос, господин Заместник министър-председател, е: какви са резултатите от годишния преглед на отбраната по механизма на ПЕСКО? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Витанов. Господин Каракачанов, заповядайте да отговорите на поставения въпрос. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Витанов, уважаеми господа народни представители! Позволете ми първо да отбележа, че днес се навършват 111 години от създаването на българското военно разузнаване.

Уважаеми господин Витанов, координираният годишен преглед на отбраната е самостоятелен процес, свързан с изграждането на способности в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Той не е част от инициативата за постоянното сътрудничество в областта на отбраната. Развива се чрез доброволен принос на желаещите да участват в него страни – членки на Европейския съюз. Прегледът ще бъде цикличен двугодишен процес, съгласуван и синхронизиран с аналогични процеси в НАТО. Ще се управлява от министрите на отбраната на страните членки, които ще приемат доклад за неговото развитие. Европейската агенция по отбрана ще изпълнява ключова роля в провеждането му заедно с Европейската служба за военно действие и Военния секретариат на Европейския съюз. Предвижда се работата по прегледа да се осъществява с участието на Европейската комисия в контекста на прилагане на Плана за действие на европейската отбрана. Пробният цикъл на координиране на годишен преглед на отбраната беше стартиран през есента на 2017 г. протече в рамките на една година, като имаше за цел да подпомогне развитието на способностите, да задълбочи отбранителното сътрудничество и да осигури по-оптимално използване на бюджетите за отбрана. През септември миналата година беше разпространен първият

По-важните предварителни изводи, които бяха направени в Доклада от пробния цикъл на прегледа, бяха следните: двустранните разговори с държавите членки са изключително полезни за изясняване на целите на прегледа и необходимите за предоставяне от тях данни; част от държавите членки не са в състояние да споделят финансовите си данни за 2018 г. и нататък, затова трябва да бъдат преодолени трудностите пред този процес, който работи върху методологията за провеждане на прегледа и начина на отчитане на данните. В Доклада са направени препоръки в две направления. По отношение на отбранителните разходи държавите трябва да се стремят към растеж на бюджетите за отбрана до достигане на два процента от брутния вътрешен продукт, като 20% от тези разходи да бъдат капиталови, а 2% – за изследване и технологии. Наблегнато е върху необходимостта тези средства да се разходват за съвременни проекти и инициативи в рамките на наскоро стартирали инициативи, като например Постоянното структурирано сътрудничество и Европейския фонд за отбрана. По отношение на развитието на способностите препоръката е държавите да работят за синхронизиране на своите национални планове, като изпълняват приоритети, дефинирани от Европейския съюз и неговия План за развитието на способностите. В Доклада се очертава и бъдещата работа на координирания годишен преглед на отбраната. Наличието на информация за плановете и способностите на всяка държава членка, участваща в прегледа, ще подпомогне да бъдат идентифицирани онези области, където съвместно да работят за изграждане на необходими за Европейския съюз способности. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Господин Витанов, заповядайте, имате думата за реплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Министър, признавам си, от отговора Ви по-скоро останах впечатление, че се правят общи препоръки по начина на провеждането на годишния преглед, а нямаше ясни резултати за този преглед, който е направен в България, или поне аз не успях да се ориентирам в него. Той безспорно е важен, защото, от една страна, увеличава прозрачността и политическата видимост на националните и европейските отбранителни способности. Ползите сами по себе си включват както по-добро идентифициране на недостатъците, така и задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната, по-добър и по-съгласуван подход към планирането на разходите за отбрана.

преглед на отбраната е част от Общата политика по отбрана и сигурност, по отношение на ПЕСКО също имаме ежегодно преразглеждане и актуализиране на плановете за изпълнение. Ако имате информация, сега

няма аналог при всички други форми на колективна отбрана и Обща политика по отбрана и сигурност. Важно е българската държава да

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Витанов, Вие сте изключително прав. Темата е изключително обширна. Тук не става въпрос за разговори тет-а-тет. Готов съм и на такъв, разбира се. Тъй като времето по процедура времето по процедура за устен отговор е малко, Ви предлагам, ако искате, да трансформирате този въпрос в писмен вид, за да може по-подробно, на повече страници да Ви бъде отговорено, за да може да бъдете информирани максимално пълноценно. В рамките на три минути няма как всичко това да бъде изговорено и обяснено. Благодаря. Благодаря Ви. Следва въпрос от народния представител Милко Недялков относно осигуряването на надеждна охрана на складове с въоръжение и боеприпаси, подчинени на бригада „Логистика“. Заповядайте, уважаеми господин Недялков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! На 2 ноември тази година бе подписан последният договор по проведена през 2017 г. обществена поръчка, наречена „Сключване на Рамково споразумение за охрана на войскови имоти и на военни формирования от състава на Съвместното командване на силите“, по пет обособени позиции.

„Бат Секюрити“, в обектите – в 12 военни формирования на бригада „Логистика“. Оттогава при мен като народен представител постъпиха многобройни факти за това, че охраната не се осъществява спрямо сключения договор. На много места тя въобще не е въоръжена охрана, за което има и конкретни примери. Освен това качеството на услугата е на много ниско ниво, въпреки че Министерството на отбраната през 2013 г. е имало съвсем друга позиция по охраната на тези военни формирования, в които се съхраняват огромни количества боеприпаси. Тогава е заявено, че ниското заплащане на услугата – една минимална работна заплата, възпрепятства наемането на надеждни служители с необходимите качества и нагласи. От друга страна, демотивира вече наетите служители да проявяват старание, инициативност и отговорност при изпълнение на функционалните им задължения. Това е в отговор на колегата Радев от групата на ГЕРБ – отговор по същия този въпрос. Моите въпроси към Вас считате ли, че възлагането на охраната на военни обекти на частни фирми ще позволи командирите на военните формирования да осъществяват своите права и задължения по охраната на обектите? Допълвам: знаете ли за случаи, в които командирите на тези поделения са били длъжни да отделят да отделят от другия числен състав за охраната на поделението, за да спазят това, въпреки услугата на частната фирма? Не намирате ли, че ценовите предложения по тази обществена поръчка са камуфлажни и прикриват едно преднамерено снижаване на качеството на изпълняването на услугата по охрана? Поверяването на охраната на войскови имоти с боеприпаси и въоръжение на бизнес обекти не засилва степента на защитеност на населението, живеещо в близост до тях. Тук става въпрос за огромни количества материали. С какви мерки Министерството на отбраната ще гарантира нужната защитеност? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Недялков. Заповядайте за отговор, господин Вицепремиер. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Недялков, уважаеми колеги! Вие сте изключително прав. Всичко, което казвате, е точно така. Ще отговоря по същество на Вашия въпрос. Съгласно разпоредбите на чл. 60 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Съвместното командване на силите е юридическо лице на бюджетна издръжка, което отговаря за управлението и поддръжката на предоставените му имоти. структурата, която провежда тези обществени поръчки, извършва ги и определя фирмите, които охраняват. В съответствие със Закона за обществените поръчки Съвместното командване на силите е организирало и възложило процедура за обществена поръчка с предмет „Сключване на рамково споразумение за охрана на войскови имоти на военни формирования от състава на Съвместното командване на силите по обособени позиции“. По повод на постъпилия от Вас въпрос, а и преди това, е изпратено запитване до командващия Съвместното командване на силите, който отговори, че причината за възлагане на обществена поръчка на военни формирования от състава му на търговски дружества е намаляването на разходите по издръжката на персонала, изключващ цивилни служители, назначавани по допълнително разписание на длъжности за охранители. В писмото се подчертава, че охранителите осъществят охранителни дейности само на определените в техническата спецификация на обществената поръчка места, с постове и охранители, но не влиза в помещенията с боеприпаси и въоръжение. Прояви на опити за грабежи и на вандализъм в подобни обекти не са рядкост. Това трябва да се знае. Случаят, който Вие конкретно цитирате, не е само в района на Ловеч, а и на други места, свързани с тази фирма. Той действително предизвиква не само опасност за съхраняването на собствеността на имуществото на Министерството на отбраната, но както Вие много правилно казахте – ако тази собственост не бъде надеждно охранявана, натам се насочват едни определени групи от населението с ясната цел да грабят. Това създава несигурност и опасност за живеещите в близост хора от съседните населените места. Какво трябва да се направи оттук нататък? Във връзка с това с моя заповед беше сформирана работна група под ръководството на постоянния секретар на отбраната, която е представила за обсъждане на предстоящия Съвет по отбрана конкретни предложения, като едно от тях е за имотите, които не са в управление на Министерството на отбраната, а са предоставени на второстепенни разпоредители с бюджетни средства към ведомството и в които се съхраняват оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия при изтичане срока на действие на сключените вече договори за тяхната охрана или при предсрочно прекратяване на договора поетапно охраната им да преминава от частни фирми към фирма МОБА

съм възложил проверка за качественото изпълнение на договора, сключен от командващия Съвместното командване на силите с фирма „Бат Секюрити“, вследствие на което беше установено неизпълнение на договора. Оттук нататък командирът на Съвместното командване на силите има възможни две решения, които той трябва да вземе сам – аз не мога да му издам заповед за това – или да прекрати договора, което смятам, че е правилното решение, или да даде срок за изправяне на допуснатите пропуски, макар че срокът, който съществува по договор, е изтекъл вече. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вицепремиер. Имате думата за реплика, уважаеми господин Недялков. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! колеги! Като народен представител приветствам усилията на министъра на отбраната в тази посока. Моето мнение обаче е, че това не трябваше да бъде допуснато! Не трябваше да бъде допуснато осъществяването на тази обществена поръчка и възлагането ѝ на фирма след доста дълго отлагане, само и само да няма назначени пряко охранители към Министерството на отбраната, въпреки че преди това Министерството е имало друга позиция. Много добре разбирам, че бройките вече не съществуват и точно заради това се търсят други решения за охраната на тези военни формирования, в които има складирани твърде много боеприпаси и взривни материали.

Бях спрян едва при моето излизане. Попитах човека, който беше в караулното: Вие какво правите там? Той каза: „Ми, е тай, тука трябва да седа и пускам чушмътъ – това е негов израз, – за да не замръзне водата.“

при който две-три момчета от съседно село отиват и почти се саморазправят с един от служителите на фирмата, който в същото време е в кабината за охрана. Битов проблем. Такъв битов проблем, който показва, че той е бил сам като охранител, имал е само една палка и не е успял да се справи. Запознат съм много добре с договора и ще приветствам всяко едно решение на Съвместното командване на силите да прекрати този договор и да подсигури надеждна охрана – това е едното. Второто, бих се радвал оттук нататък проблемите с охраната на тези поделения да имат по-широка публичност и гласност. Аз лично мога да Ви посоча, господин Министър, десетки

Уважаеми господин Недялков, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз бих допълнил: след Вашето ходене там, на 31 декември при проверка се установява, че има само един-единствен охранител. Факт!

въоръжение, взривни материали и така нататък, да бъдат охранявани изключително от фирма МОБА. Останалите обекти, които са с отпаднала необходимост, става въпрос за съхранение на друго имущество или сграден фонд, да бъдат поверявани на частни фирми, където няма опасност от възникване на инциденти, свързани с взривни материали и боеприпаси. Обектите, в които има боеприпаси, взривни материали, фирмата на Министерството на отбраната, „Военна полиция“ и личен състав, за да има сигурност в охраната. Останалите обекти, в които няма опасност от подобни взривни инциденти и така нататък, могат да бъдат предоставяни на частни фирми, като част от обектите спокойно могат да преминат към неприсъствена охрана – система СОТ, което би съкратило страшно много разходи на Министерството на отбраната, използвани

Благодаря Ви и за участието в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпроси към господин Красимир Вълчев – министър на образованието и науката. Той ще отговори на въпрос от народните представители Анелия Клисарова и Николай Цонков относно заявените промени в минималните национални изисквания по Закона за развитие на академичния състав в Република България. Заповядайте, доцент Цонков, имате думата. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Нашият въпрос е провокиран от промените, които бяха направени през месец юли в Закона за развитие на академичния състав в Република България, с които бяха изменени и минималните национални изисквания, изисквания, отразени в Правилника за прилагане на Закона и съответните подзаконови нормативни актове. Разбира се, промяната на Закона беше положителна стъпка и всички разбираме, че е с цел повишаване нивата на качество на образованието, на преподавателския състав и с това трябва да отговорим, естествено, и на конкуренцията в европейски и в световен мащаб, говорейки за образование и за

своите правилници в съответствие с промените в Закона за развитие на академичния състав. Всички докторанти оттук нататък, както и процедури по хабилитация, започнаха да се готвят по новите изисквания, заложени в Закона и в поднормативните актове. Буди обаче съмнение един въпрос, който възникна – 6 месеца след въвеждането на новите минимални национални изисквания установихме, че се готви промяна в тези изисквания. Само шест месеца, след като беше приет новият закон. Вие знаете, че новите изисквания, които очевидно се подготвят оттук нататък, са свързани с докторантите, с хабилитациите занапред. Това обаче изисква задълбочен анализ. Въпросът ни е: какво налага 6 месеца след приемането на националните изисквания да бъдат отново променени Наредбата и правилниците? На второ място: какво е Вашето отношение

измененията в Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав са направени поради постъпили в Министерството на образованието и науката възражения и предложения от учени от Българската академия на науките и Софийския университет. По същество предложените изменения и допълнения се изразяваха в следното: премахване деленето на броя на авторите при отчитане на броя на публикациите за даден учен, поради факта, че науката в цитираните области е колективно дело и при деленето не може да се отрази приносът на всеки един от учените в едно комплексно изследване. Второ: преместване на показателите за патенти и полезни образци в групата „показатели Г от група Е“, като същевременно полученият патент се оценява като публикация с най-високо ниво от 25 точки, а заявката за патент или полезен модел – с 15 точки; други специфични изменения в тежестта на отделните показатели за посочените научни области, отразяващи различията помежду им и отразяването им в научната литература, научноизследователските проекти и други. Предложените промени бяха направени с цел създаване на по¬добри условия за обективност и безпристрастност при оценяването на научната продукция в три от научните области – природни науки, математика и информатика; технически науки и здравеопазване и спорт. Общественото обсъждане на Проекта приключи на 21 декември 2018 г. Въз основа на постъпилите в хода на обсъждането бележки и предложения се очерта мнението, че прецизирането на изискваните минимални наукометрични показатели за придобиване на научни степени, заемани академични длъжности се налага единствено в област 4. Природни науки, математика и информатика. допълнение, спецификата на различните области, включително и особеностите вътре в тях, предполага търсенето на търсенето на най-балансираното решение за различните области. Когато става въпрос за една толкова за една толкова сложна, специализирана и диференцирана материя, колкото и да са били интензивни обсъжданията преди приемането на акта, невинаги за всяко едно от направленията, за всяка една от областите на висшето образование може да се намери най-точното решение. Причината да взема решение да отворим отново тази тема беше едно от тези предложения, а именно, че когато става въпрос примерно за изследвания в областта на физиката на елементарните частици, ядрена физика, екипите, които работят в тази област, са многочислени. Българските учени, които работят, са част от екипи от десетки учени. Ако тяхната научна продукция, измерена чрез брой статии, трябва да се дели на броя на учените, това означава, че те никога не могат да придобият научна степен научна степен „доктор“, тоест констатирано е несъвършенство в тези наукометрични показатели и е необходима корекция конкретно в областта на природните науки. Аз лично апелирах по време на общественото обсъждане да се направят редица обсъждания с академичната общност, които показаха, че необходимостта от промени е най-вече в тази област на висшето образование – природни науки, математика и информатика. Надявам се, че това няма да внесе голяма несигурност по отношение прилагането на Закона, напротив, ще изчистим един от пропуските, допуснат в хода на първоначалните обсъждания и приемане на

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора. Съгласен съм, че наукометричните показатели трябва да бъдат преценявани спрямо отделните области на научното познание и считам, че това е било направено още в хода на общественото обсъждане на Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България. Сега разбирам, че все пак са пропуснати някои важни неща, свързани с точните науки. Разбира се, има голяма разлика между хуманитарните и точните науки – физика, химия, биология и така нататък, медицина. Разбира се, от тази гледна точка минималните национални изисквания трябва да бъдат различни и като степен, и като качествени показатели, и като брой точки точно заради това, че в точните науки имаме и по-големи колективи.

да има демотивиращ ефект за младите учени. Вие знаете, образованието е една по-консервативна система, където трудно се приемат постоянни промени. Това е нашето разбиране и именно затова поставихме този въпрос за наукометричните показатели. Надявам се, че с тази промяна в следващите няколко години няма да бъдат променяни повече и резултатите, които ще има на базата на анализ на процедурите, които ще се провеждат, защото знаем, че отнемат от шест месеца до няколко години по защита на хабилитационни трудове и хабилитационни трудове. Резултатите, които ще покажат тези процедури, ще бъдат положителни и от тук нататък ще можем да надграждаме промените в Закона за развитие на академичния състав на Република България. Благодаря. Следващият въпрос към министър Вълчев е от народния представител Станислав Владимиров относно развитието на Националния детски екологичен комплекс в община Ковачевци. Имате думата, господин Владимиров. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вълчев, въпросът ми към Вас е във връзка с Националния детски екологичен комплекс в село село Ковачевци. Той е открит на 23 септември 1984 г. Комплексът е обособен като специализирано учебно-възпитателно учреждение за отдих, учене и укрепване здравето на деца и ученици от всички възрасти. Комплексът предлага на децата от цялата страна и чужбина условия за ученически отдих, туризъм и спорт. Той е уникален в архитектурно отношение и се намира в екологично чист район с много забележителности, като в последните години община Ковачевци изгради много нови места за отдих и спорт Спортен комплекс „Димитровец“, екопътека, Етнографски център „Сурвакари“ и други. През 2016 г. поливната и отоплителната система са нарязани и предадени на „Вторични суровини“, като със средствата от тях е направен козметичен ремонт на част от помещенията. Въпреки че е изключително удобно и добро място за отдих на деца и ученици, с капацитет над 300 места, 300 места, столова и зали за различни занимания, Националният детски екологичен комплекс в Ковачевци последно е ремонтиран през далечната 2005 – 2006 г. За съжаление, след 2009 г. не са отпускани пари за ремонт, с изключение на 140 хил. лв., след като са били изведени бежанците, които бяха настанени в него. Дали парите са похарчени по предназначение, си личи от моментното състояние на комплекса – започнатата и недовършена спортна зала се нуждае от доизграждане, стаите, баните, столовата, залите, отоплителната система, дворът и съоръженията в него се нуждаят от ремонт, за да могат да предложат пълноценен отдих на децата. Уважаеми господин Министър, въпросът ми към Вас е: какви конкретни мерки ще предприемете за опазването, развитието, поддържането и популяризирането на този уникален за България комплекс и колко средства ще отделите за тези дейности? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Владимиров. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.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 така е именувано, от Държавното специализирано обслужващо звено, което е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката. Капацитетът му е 300 легла и разполага със столова, зали, два открити басейна. Към момента извършва дейността си сезонно, използва се предимно през пролетта и лятото. През 2006 г. са ремонтирани частично покривите на сградите в комплекса. В периода 2013 – 2015 г. сградният фонд на комплекса е предоставен за настаняване на бежанци. За целта от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е финансирано извършването на ремонтните дейности в комплекса, преди да бъдат настанени бежанците, в размер на близо 115 хил. лв. След извеждането им от комплекса през 2015 г. не е извършен основен ремонт. През месец ноември 2015 г. с писмо от кмета на община Ковачевци е отправено предложение до Министерството на образованието и науката за преобразуване на собствеността на комплекса от публична държавна собственост в публична общинска собственост. Идеята на кмета на община Ковачевци е запазване и утвърждаване на социалната функция на комплекса, като чрез кандидатстване по програми ще бъде възможно извършването на цялостна рехабилитация на Националния детски екологичен комплекс, който включва хотелски корпус, учебен корпус, подобряване на инфраструктурата, довършване на спортната зала. Министерството на образованието и науката е изразило положително становище за възможността имотът да бъде предоставен на община Ковачевци по реда, установен в Закона за държавната собственост. Изискано е от кмета на община Ковачевци да предостави решение на общинския съвет за придобиване на имота, мотивирано становище от областния управител на област Перник, актуална скица и финансова обосновка. До настоящия момент в Министерството на образованието и науката не са постъпвали необходимите документи. Учебният център се финансира със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката и собствени приходи. Директорът на Учебния център се разпорежда с бюджета и отговаря за неговото законосъобразно, целесъобразно и ефективно разходване. С оглед искането на кмета на община Ковачевци и предстоящата процедура за промяна в собствеността на Националния детски комплекс не е извършен основен ремонт на базата и не са предвидени средства за тези дейности. Ако разширя малко темата,

близо 70%, не функционират. Факт е, че с развитието на частен туристически пазар, с с невъзможността да се поддържа по най-ефективен начин цялата тази голяма инфраструктура, в случая става въпрос и за големия комплекс, поради намалялото търсене и заради материалната база, но и заради развитието на този пазар трудно успяваме да трудно успяваме да осигурим необходимата посещаемост във всички тези лагери, комплекси и бази, които навремето са отредени за ученически отдих и за други дейности. Възложил съм на директора на Центъра на директора на Центъра за обучение да ми предложи проекти и количествено-стойностни сметки за поддържане и обновяване през настоящата година на материално-техническата база както на този комплекс, така и на други, който е към Центъра в в Ястребино, тъй като факт е, че тяхната материална база има нужда от поддържане и модернизиране. В рамките на инвестиционната програма на Министерството за тази година, в рамките на утвърдения бюджет ще направим ще направим инвестиции в тях. Като дългосрочна концепция, конкретно по отношение на тези два комплекса не можем да очакваме, че, предвид и капацитета им, те ще бъдат ефективно запълнени във времето – една голяма инвестиция, която, разбира се, винаги има алтернатива.

към някое друго звено или към някоя друга сграда. Това, което може би трябва да направим, е да развием тематично тези комплекси и в по-голяма степен да бъдат насочени към развитие на извънкласните дейности, към реализирането на различни инициативи, но не и към отдих на учениците или туристическа

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вълчев, в първата част от отговора Ви се притесних, че ще прочетете това, което са Ви написали чиновниците в Министерството. Радващо е, че във втората част от отговора Ви все пак имате желание действително да погледнете в дълбочина на проблеми като този с Детския екологичен комплекс в село Ковачевци. Неслучайно насочих вниманието Ви, че това е един уникален комплекс, изграден в средата на 80-те години, с една сравнително модерна база, въпреки че не е направена в последните години. Знаете, държавата ни в 80-те години инвестираше много в такъв тип комплекси. Радващо е, че имате желание. Надявам се да се запознаете с този комплекс. Сигурен съм, че не сте ходили да го видите, но там са преминали много български деца и много деца от чужбина, които доскоро имаха желание да да провеждат занимания в детския комплекс. За съжаление, условията в момента не предразполагат такъв тип дейности. Радвам се, че имате желание да се запознаете с проблема в детския лагер и евентуално да насочите средства, които да подобрят материалната база. Сигурен съм, че ако се насочат средства, Детският комплекс в Ковачевци може да бъде едно добро място както за наши, български, деца и за учебни учебни занимания, и за извънкласна дейност, така и за деца от чужбина, които съвсем доскоро посещаваха Детския комплекс в Ковачевци. Тази тема ще я следя, ще искам официално срещи с Вас, както и с моите колеги от парламентарна група на ГЕРБ, на ГЕРБ, да седнем и да намерим най-доброто решение за Детския комплекс в село Ковачевци. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Владимиров. Следващият въпрос към министър Вълчев е от народния представител Ирена Анастасова относно проблеми в дейността на Центъра за специална образователна подкрепа „Академик Тодор Самодумов“, село Кранево. Имате думата, уважаема госпожо Анастасова. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вълчев!

изложение на колеги от Центъра за специална образователна подкрепа „Академик Тодор Самодумов“ в Кранево. Благодаря за бързата Ви намеса, за това, че веднага разпоредихте проверка във въпросния център. Понеже резултатите от проверката са много сериозни като изводи и според мнението на част от колегите – не виждат промяна в начина, по който се управлява и ръководи Центъра, задавам този въпрос. Изводите от проверката са сериозни: директорът, като орган на управление, е допуснал нарушения, като е определил за свой заместник в периода на отсъствието си непедагогически специалист – честно да Ви кажа, за пръв път срещам такова нещо, а и в практиката си на директор досега не съм чула за такова нещо; че не е изпълнил редица договорености в КТД, когато става дума за определяне на минимални работни заплати; че не е упражнил ефективен контрол върху правилното водене на задължителната училищна документация; че включително като второстепенен разпоредител с бюджет, който се разпорежда с бюджетни средства, на основание чл. 289 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 6 и 7 от Закона за финансовото управление и контрол на публичния сектор не е извършил контрол по законосъобразното и целесъобразно изразходване на бюджетни средства. Тоест констатираните нарушения са много сериозни. Затова въпросът ми към Вас е: към днешна дата какво е финансовото и организационно състояние на Центъра, изпълнило ли е Регионалното управление на образованието – Добрич, предписанията, които са направени в доклада от проверката, и ако – не, какви стъпки ще предприеме Министерството на образованието и науката,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

След констатираните нарушения на началника на Регионалното управление по образованието – Добрич, е възложено да предприеме действия по компетентност спрямо директора на Центъра за специална образователна подкрепа. Предложенията, които цитирахме в доклада ни, са изпълнени. Със заповед на началника на Регионалното управление са отправени задължителни предписания до директора за отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения. Наложено му е дисциплинарно наказание „забележка“ по смисъла на чл. 188, ал. 1 от Кодекса на труда. Експерти от Регионалното управление са оказали методическа подкрепа на директора във връзка с разработването и попълването на документите от задължителната училищна документация. По отношение на финансовото състояние на Центъра община Балчик е оказала пълно съдействие при определяне размера на субсидиите и регулярността на предоставянето им. В резултат на това плащанията към педагогическите и непедагогическите специалисти и контрагенти са регулирани. Съгласно представен на директора Доклад за специална образователна подкрепа в края на годината няма просрочени задължения и преразход на бюджета. Финансовата 2018 г. е приключила нормално и с неголям преходен остатък. Директорът на Центъра за специална образователна подкрепа е назначен през 2016 г. на основание чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда до заемане на длъжност въз основа на конкурс. През месец ноември 2018 г. е обявен конкурс за длъжността „директор“. Госпожа Боева, понастоящем и тогава временно изпълняващ длъжността „директор“ на Центъра, не е подала документи за участие в конкурса. Документи са подали двама кандидати, които не са покрили изискванията за заемане на длъжността. Към момента госпожа Боева продължава да изпълнява длъжността директор до провеждането на конкурса, който предвиждаме да обявим отново през настоящата година.

трябва в по-голяма степен да се увеличат, още повече когато говорим за въвеждането на цялостната Концепция за приобщаващо образование и модернизиране на тяхната дейност. Реализирахме Проект „Приобщаващо образование“, който помогна на няколко центъра да осъществяват осъществяват съвременна подкрепа с модерна материално-техническа база. Това обаче изисква значителни допълнителни средства. Тази година тези центрове за специална образователна подкрепа са звената, в които в най-голяма степен увеличихме разходните стандарти. Освен за обезпечаване на на увеличението на възнагражденията, те получиха и допълнително възнаграждение – общо около 46 – 47% е увеличен стандартът на центровете за специална образователна подкрепа. От друга страна, това е съпроводено с намаляване на децата в тях. Може би реално няма да видят това увеличение, но като цяло сме подходили отговорно и с желание да подобрим подкрепата, която осъществяват центровете за специална образователна подкрепа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожо Анастасова. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вълчев, колеги! Радвам се, че предписанията са изпълнени от Регионалното управление на образованието в Добрич, въпреки че нарушенията са такива и аз не съм убедена, че административно наказание „забележка“ ще реши въпроса, но това не е в моите компетенции, а в компетенциите на началника на Регионалното управление. В проверката така и не се изясни защо се наложи в средата на учебната година да се променя, да се реже бюджетът на хората и те да работят в един постоянен стрес. Отговорите тук са два, тъй като има сериозна разлика в броя на децата, които са заявени в админ и на базата на които е съставен бюджетът, и реално съществуващия брой деца. Така и не се изясни това грешка на директора ли е – съзнателна или поради некомпетентност, но така или иначе, това е много сериозно финансово нарушение и Вие го знаете. Оттук насетне няма как госпожа Боева да е кандидатствала за мястото на директор, тъй като тя вече е имала наложено дисциплинарно наказание. Със сигурност комисията е преценила, че няма подходящ и никой не е спечелил конкурса, но аз мисля, че Вашето внимание трябва да бъде насочено по-сериозно към дейността на Регионалното управление на образованието в Добрич, защото явно контролът там не е на необходимата висота, защото един директор, колкото и да е неподготвен, има ситуации, в които Регионалното управление може да окаже съответната помощ. помощ. За Ваша информация – явно вече не само за Ваша, след като въпросът е публичен, нещата в Центъра не стават по-добри. Част от колегията непрекъснато контактува с мен и аз съм притеснена, защото продължават редица нарушения, включително и такива, че се събират по 10 лева от персонала, за да могат да бъдат извозвани децата, защото в бюджета – цитирам какво се обяснява на колегите – „нямало параграф със заделени пари, с които да могат да се извозват със заделени пари, с които да могат да се извозват учениците“. Те питат: „Как, след като имаме общежитие, да нямаме средства за транспорт на децата?“ и така нататък. Тоест нарушенията продължават и аз не знам каква методическа помощ оказва Регионалното управление на образованието – Добрич, върху дейността на директора. Благодаря. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря. Искам да кажа, че приемам препоръките на госпожа Анастасова. Ще обърна внимание както на Центъра, така и на контролната дейност на Регионалното управление по образованието в Добрич. Необходимо е също така да проследим да няма разминаване и тази година в бюджета. Във всички случаи директорът и общината е следвало да да знаят, да преценят на какъв брой деца да разчитат. Имало е завишена стойност на подадените ученици при разчитането на бюджета за 2018 г. Това е довело до необходимостта от корекция, но

така че сега ще проверим за 2019 г. да няма подобен проблем. Другото, което поемам като ангажимент, е по-скоро отново да стартира конкурс. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. С това завършихме въпросите към министър Вълчев. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол днес. Преминаваме към въпросите към министър Кирил Ананиев. Първият въпрос е от народния представител Валентина Найденова относно осигуряване на недостатъчно законово регламентирани приходи за общопрактикуващите лекари, за да могат същите да посрещнат

На основание чл. 189, ал. 1 от Закона за здравето лечебните заведения задължително застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения. На 28 септември 2018 г. на основание чл. 189, ал. 2 беше обнародвана Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, като по дейности тя разделя тези лица на три групи – първа, втора и трета, като минималният застрахователен лимит за извънболничната медицинска помощ е определен на 30 хил. лв. за обезщетение при настъпване на събитие. Зачестяват случаите на съдебни дела срещу лекари и лечебни заведения, както по броя, така и по размера на търсените обезщетения за причинени вреди на пациенти при оказване на медицинска помощ. Налице е тенденция за увеличаване на разходите от общопрактикуващите лекари, без да са налице приходи, които да покрият тези разходи съгласно изискванията на действащото законодателство. В тази връзка, уважаеми господин Министър, моля да ми отговорите на въпроса: предвиждате ли свое участие, като ръководител на националната система за здравеопазване и осъществяващ контрол върху дейностите в нея, съгласно изискванията на чл. 5 от Закона за здравето в намиране на баланс между гарантиране на достатъчно приходи на общопрактикуващите лекари, с които да бъдат посрещнати постоянно увеличаващите се законово изискуеми разходи,

Уважаеми господин Председател! Уважаема доктор Найденова, до приемането на визираната от Вас Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, минималната застрахователна сума при задължително застраховане на „Гражданска отговорност“ беше в размер на 500 хил. лв. на застрахователно събитие и 2 млн. лв. за всички застрахователни събития за срок една година. Предвиденият размер на минималната застрахователна сума в Кодекса е твърде висок за целите на задължителното застраховане на всички лица, упражняващи медицинска професия, и в съответствие с правната възможност на чл. 468, ал. 3 от Кодекса за застраховане беше създадена разпоредбата на чл. 189, ал. 2 от Закона за здравето, въз основа на която да бъдат въведени диференцирани прагове за застрахователните суми за посочените рискове. Определената с Наредбата минимална застрахователна сума при задължително застраховане по чл. 189 от Закона за здравето за общопрактикуващите лекари е от 30 хиляди до 90 хил. лв. при агрегиран лимит от 120 до 360 хил. лв. в зависимост от рисковата група, в която попада лицето, упражняващо медицинската професия. Така определените застрахователни суми са значително по-ниски от предвидените в чл. 468, ал. 3 от Кодекса за застраховане, минимална застрахователна сума при задължително застраховане на „Гражданска отговорност“ в размер на 500 хил. лв. на застрахователно събитие и 2 млн. лв. за всички застрахователни събития за срок от една година. Намаляването на застрахователните суми трябва да доведе до намаляване на застрахователните премии, тоест до значително намаляване на разходите за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, в това число и на общопрактикуващите лекари. Разбира се, всяко лице, упражняващо медицинска професия, в това число и общопрактикуващите лекари, е в правото си да се застрахова за сума, надвишаваща посочената в Наредбата минимална сума. С приетата Наредба се намаляват разходите за лечебните заведения, което е свързано с намаляване на размера на застрахователните суми и диференциране на застрахователните премии в зависимост от риска, присъщ на съответната медицинска дейност. По отношение на законово регламентираните приходи следва да отбележим, че от представена от НЗОК справка става ясно, че през 2016 г. в първичната извънболнична медицинска помощ са заплатени средства в размер на 186 млн. 878 хил. лв.

С приетия от Народното събрание Закон за бюджета на НЗОК за 2019 г. за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ са предвидени 225 млн. лв. за настоящата година. Уважаема доктор Найденова, гореизложените факти и обстоятелства показват ясно, че Министерството на здравеопазването е направило необходимото, създавайки нормативна уредба, позволяваща съществено намаляване на разходите на общопрактикуващите лекари

Уважаеми господин Министър, аз съм доволна за това, че тази наредба излезе. Тя беше нужна за всички медицински лица, упражняващи медицинската професия. Вярно е, не мога да оспоря, че средствата се увеличиха като тенденция в последните три години, но като относителен дял вече можем да спорим за това колко пари постъпват в извънболничната медицинска помощ – специално за медицински дейности. Тревогата ми е една и аз мисля, че ще бъда правилно разбрана от Вас. Тя е за малките практики на общопрактикуващите лекари, които имат записани много по-малко пациенти. Безспорно те ще получат и по-малко приходи. Знаете, че политиката на застрахователните дружества ние не можем да я определяме и не всяко застрахователно дружество, водейки собствената си политика, ще бъде склонно да я променя с цени надолу по отношение на това, което може да бъде закупено от общопрактикуващите лекари като услуга.

господин Председател! Уважаема доктор Найденова, Вие знаете, че Наредбата беше поставена на обществено обсъждане. Ние водихме разговори както с изпълнителите на извънболничната медицинска помощ, така и със застрахователите. Мисля, че постигнахме консенсус. Надявам се този консенсус

Следващият въпрос към министър Ананиев е от народните представители Анелия Клисарова, Георги Михайлов, Георги Йорданов, Георги Гьоков, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Илиян Тимчев относно политиката на Министерството на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до медицинска помощ, предоставена от общопрактикуващи лекари.

уважаеми господин Министър, колеги! Националната ни здравна система има неограничен брой проблеми, които стъпка по стъпка трябва да се решават и през тази година.

Общопрактикуващият лекар е основният, който стои на входа на системата. Очаквайки и оказвайки комплексна здравна грижа, той намалява разходите за здравеопазване, а една от основните цели на реформите е намаляване на болничните легла и пациенти и осигуряване на по-голяма продължителност на живот в добро здраве. Много от проблемите в първичната извънболнична медицинска помощ са идентични за цялата ни система – намаляване броя на лекарите, увеличаване на незаетите индивидуални и групови практики, висока средна възраст на общопрактикуващите лекари, проблеми с финансирането и редица други. Питането ни към Вас, господин Министър, е следното: какви краткосрочни и дългосрочни мерки ще предприемете за осигуряване на достъпна извънболнична първична медицинска помощ при тази ситуация, която е в момента? Благодаря Ви, уважаема доктор Найденова. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаема доктор Найденова и всички останали Ваши колеги, които са поставили питането пред мен! Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите, извършени от общопрактикуващите лекари в първичната извънболнична медицинска помощ, предвидени в Наредба № 3 от 20 март 2018 г. за определяне на пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса и Националния рамков договор за медицинските дейности. Осигуреността с общопрактикуващи лекари към 31 декември 2018 г. средно за страната е един лекар на 1409 здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права. Сравнено със същия период на миналата година, един общопрактикуващ лекар е обслужвал 1396 здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права. Следва да се отбележи, че очертаните тенденции са аналогични в страните от Европейския съюз. Осигуреността на населението в страната ни с общопрактикуващи лекари средно е 6,2 на 10 хиляди или еднаква с тази в Румъния и Германия. По данни на „Евростат“ около и над два пъти по-голяма от тази в България е осигуреността с общопрактикуващи лекари в Белгия – 11,3; Франция 15,4, а значително по-ниска е в Гърция – 3,2; Полша – 2,2 на 10 хиляди души население. Най-висока е осигуреността в РЗОК – Плевен, един общопрактикуващ лекар има 1072 здравноосигурени лица.

Най-ниска е осигуреността в РЗОК – Разград, където един общопрактикуващ лекар има 2004 здравноосигурени лица; в РЗОК – Кърджали, където един общопрактикуващ лекар има 2026 здравноосигурени лица. Съгласно годишните отчети за касовото изпълнение на Закона за бюджета на НЗОК ежегодно се отчита нарастване на здравноосигурителните плащания за първичната извънболнична медицинска медицинска помощ. Заплатените средства през 2017 г. за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ са в размер на 198 млн. 903 хил. лв. През 2018 г. заплатените средства от Националната здравноосигурителна каса възлизат в размер на 206 млн. 844 хил. лв., с което се отчита нарастване със 7 млн. 941 хил. лв. Нарастване се отчита и при средствата, заплащани на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия. Заплатените средства за 2018 г. са са в размер на 4 млн. 817 хил. лв., докато през предходната година за същия период по време са заплатени 4 млн. 739 хил. лв., което е със 78 хил. лв. повече от предходната година. Съгласно Списъка с населените места с регистрирани в РЗИ адреси с неблагоприятни условия и възнаграждения за работа в тях през 2017 г. са определени 1074 населени места като неблагоприятни, докато през 2018 г. населените места са нараснали на 1139. За следващата 2019 г. в Закона за бюджета на НЗОК са заложени 8,6% ръст на средствата за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ и те възлизат в размер на 225 млн. лв. С Договора за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицински дейности 2018 г. между НЗОК и Българския лекарски съюз, който влиза в сила от 1 януари 2019 г., е договорено увеличение на цените, заплащани на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ както на капитационното заплащане, така и на голяма част от дейностите. С промените в Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която дълбоко се надявам до края на месеца да бъде готова, ще определим броя на специализантите и ще финансираме стипендии за специализация на лекари, като един от приоритетите ще бъдат лекарите по специалност „Обща медицина“,

Първият въпрос е мой. Уважаеми господин Министър, мисля, че там, където има проблеми с достъпността до медицинска помощ, в такива населени места има проблеми и с наличие на свободни практики. Ако се стигне дотам, че въпреки всичките усилия, които се полагат от страна на Министерството, от страна на Комисията по здравеопазването да бъдат задоволени всички изисквания и да няма проблеми и пробиви в достъпността, бихме могли – само подхвърлям като идея, да предложим и да обмислим законодателни инициативи, така че специалисти от болничната помощ, специалисти по педиатрия и вътрешни болести да могат да работят почасово или за известно време в тези свободни практики. Казвам какво евентуално – ако би се случило и ако всички мерки, които Вие предвиждате в краткосрочен и дългосрочен план, не окажат своето въздействие, това да го вземем пό навреме като решение. И това е към мене – вторият въпрос. Благодаря Ви, уважаема доктор Найденова! Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър! Благодаря, господин Председател. Уважаема доктор Найденова, това е едно предложение, върху което може да се помисли. За съжаление, ние не можем да го направим веднага. Можем да започнем един разговор с Българския лекарски съюз и при подготовката на Националния рамков договор за следващата година да видим как наистина може по-оптимално и по-ефективно да използваме наличния човешки ресурс в системата, в това число и за подпомагане на първичната извънболнична медицинска помощ. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър! Отношение? Няма да вземете отношение. Благодаря Ви. Това беше и последният въпрос към министър Ананиев. Благодаря Ви за участието. Йорданов.) Извинявам се, но двата въпроса се задават заедно. Аз останах с впечатление, че вече е зададен. И тогава следва по процедура отговор на двата уточняващи въпроса. Затова аз бях леко учуден, но можете да изразите отношение.

Благодаря Ви, господин Председател. Понятно е в първия ден от работата на пролетната сесия на Народното събрание да има такива мисъндърстендинг – неразбирателства. Сигурно не сте разбрали, но действително процедурата е такава: първи и втори уточняващ въпрос. Понеже нямам тази възможност, ще си позволя да изразя отношение, пък предполагам, че и господин министърът ще вземе отношение след това към проблема. Чух Вашата статистика. Вие сте опитен икономист и опитен играч с цифрите, но много добре знаете като министър, че 500 лични лекари не достигат в България.

Едната страна, колкото и парадоксално да Ви прозвучи сега, това е така наречената специалност „Обща медицина“. Трябва да го знаете от нас като лекари, че, господин Ананиев, почти никой не иска да специализира тази Тя те обрича – както, между другото, е трансфузионната медицина, за което съм говорил лично с Вас – на един толкова тесен спектър на активност, че ти оставаш в рамките на целия си живот в една позиция, която няма никакво развитие. развитие. Редно е Министерството да си направи една справка в рамките на територията на континент Европа и Европейския съюз: въобще тази специалност как се котира там – има ли я, няма ли я, как работят общопрактикуващите лекари? Защото тук в залата има общопрактикуващи лекари, и то достойни, които нямат тази специалност. Министерството непрекъснато отлага във времето, когато ще падне този дамоклев меч и няма да можеш да работиш като общопрактикуващ лекар, ако нямаш специалността „Обща медицина“. Което, разбира се, че е нонсенс, тъй като хората са подготвени и могат да изпълняват тази роля, без да имат тази специалност. Така че в този канон за специалностите трябва да се влезе съвсем спокойно, съвсем разумно – с една дискусия, и нещата да се подредят така, че това, което каза и доктор Найденова, и Вие го приемате като позитив, да може да се реализира в рамките, ако не сега, то на следващата календарна година. Вторият въпрос е много важен. Той е свързан с правата на общопрактикуващите лекари и те многократно заявяват в срещи и с нас, заявявали са го в срещи и с ръководството на Министерството, че трябва сериозно да се преосмисли ролята на общопрактикуващия лекар. Ние тук имахме кръгла маса само преди броени седмици – в края на миналата календарна година, която беше посветена на една много специфична медицинска помощ – психиатричната. Там се видя, че има голямо желание от страна на общопрактикуващите лекари, но няма визия от страна на държавата, че могат да помогнат много в това отношение, за да не се стига до много отклонения, които за някои части на България, за някои региони на България са много проблемни по отношение точно на този вид помощ. В този смисъл правата на лекарите, освен това тяхното стимулиране, тъй като Вие казвате: добре, колко са лекарите на глава от населението в различните региони… Но ако Ви кажа каква е средната възраст на тези лекари,

без тези две страни, ако не се оправят, няма да отиде и да работи тази високоотговорна… тъй като 80% от медицинските нужди на населението се осигуряват от общопрактикуващите лекари. Това е истината! На това трябва да набляга българското здравеопазване. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми професор Михайлов.

е от народния представител Красимир Янков относно газово хранилище „Чирен“. Имате думата, уважаеми господин Янков.

Въпросът ми към Вас е относно газово хранилище „Чирен“. Съгласно приетата Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. още 2011 г. е записано в краткосрочните инвестиционни мерки разширяване на капацитета за съхранение на природен газ и за дневен добив до необходимата за покриване на потреблението степен. В предишното Народно събрание с колега от парламентарната група – Георги Божинов, Вие, госпожо Министър, отговорихте, че сте си поставили за цел превръщането му в съвременно газохранилище, отговарящо на стандартите и изискванията на Европейския съюз за такъв вид дейност за целта в ход са два проекта: „Модернизация на инфраструктурата на газохранилището“ и Проект за експлоатация и разширение на Чиренското газохранилище, целта е да се увеличи дневният капацитет за цялостното съхранение в последващото увеличаване на дневната производителност на подземното газово хранилище в Чирен. В тази връзка, тъй като проектът и намеренията за разширяване както на добива, така и на капацитета от хранилището в Чирен са на повече от 10 години, конкретният въпрос към Вас е: какво е предприето и какво се предвижда за осъществяване на разширението на хранилището? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Имате думата за отговор, уважаема министър Петкова. Благодаря. Въпросът, който поставяте на дневен ред, е наистина важен, той е значим за енергийната система на страната, изключително важен от гледна точка сигурността на доставките на природен газ. Това е един проект, по който се работи вече доста време. Както и Вие споменахте, още 2015 г., мисля, че и през 2016 г. имаше поставени подобни въпроси, и аз съм информирала уважаемите народни представители за всички действия, които са предприети. Сега съвсем накратко ще обобщя това, което е свършено до настоящия момент и онова, което предстои оттук нататък. проектът за разширение на капацитета на подземното газово хранилище „Чирен“ е включен в действащия към момента трети списък с проекти от общ интерес на Европейския съюз. Също така е част от 10-годишния план за развитие на мрежите на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи и на „Булгартрансгаз“. Дейностите, които са извършени до момента и които предстоят да бъдат извършени, са следните: през 2010 г. е изготвен технологичен проект за експлоатация и разширение на подземно газово хранилище „Чирен“, в който са разработени четири варианта за разширение на газохранилището за постепенно увеличаване на резервоарното налягане до 180 бара. Като икономически най-изгоден проектът предлага вариант 3, тоест активен газ 1 млрд. куб. м газ, дебит на нагнетяване и добив 8 до 10 млн. куб. м на ден и максимално резервоарно налягане до 150 бара. Тези параметри са определени въз основа на анализ на наличната геолого-геофизична сондажна и резервоарно-инженерна информация за Чиренската геоложка структура и капацитетните възможности на надземните съоръжения. Геомеханичното симулиране на чиренския резервоар и наземният газов анализ върху площта на чиренската структура бяха завършени съответно през 2015 и 2016 г. За прецизиране на варианта за разширение на газохранилището в аспект максимално резервоарно налягане е предвидено провеждане на допълнителни изследвания. Това са 3D сеизмични изследвания – геомеханично симулиране и наземен газов анализ, като за целта е предвидено изпълнението на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на чиренската структура. „Булгартрансгаз“ кандидатства за финансиране по Механизма за свързване на Европа в размер на 50% от стойността на дейността, съответно 3 млн. 900 хил. евро. На 23 октомври 2015 г. е подписано споразумение за безвъзмездно финансиране за провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на чиренската структура, част от Проект „Разширение на подземно газохранилище „Чирен“, което е в процес на изпълнение и включва следните основни дейности: дейност 1 е свързана с провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на чиренската структура и дейност 2 – контрол на качеството при извършване на 3D полеви сеизмични проучвания и обработка на получените данни. Съгласно графика на подписаното грантово споразумение за изпълнение на дейност 2 на 14 юли 2016 г. е подписан договор с предмет контрол на качеството при извършване на 3D полеви сеизмични проучвания върху площта на чиренската структура. Към момента дейностите по договора са в процес на изпълнение. На 18 декември 2017 г. дейностите по Проекта бяха временно преустановени поради обстоятелства, които са извън контрола на възложителя – на „Булгартрансгаз“, и те са свързани с изпълнението на дейност 1 – провеждане на 3D полеви сеизмични проучвания. този тип дейност се осъществява при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Имаше обжалване от страна на един от участниците в процедурата и този процес приключи. На 25 май 2018 г. „Булгартрансгаз“ подписа договор за изпълнение на горепосочената обществена поръчка и тя в момента се изпълнява. Резултатите от проучването, както и останалите извършени анализи и проучвания ще служат като основа при определяне на окончателния вариант за разширение на подземното газохранилище „Чирен“ и на следващите стъпки, свързани с проектиране и строителство на наземни и подземни съоръжения. Предвижда се строителството, както и въвеждането в експлоатация, да приключи през 2024 г. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Вторият въпрос към министър Петкова отново е от народния представител Красимир Янков относно договор за доставка на 1 млрд. куб. м газ от Азербайджан. Имате думата, уважаеми господин Янков. Въпросът ми към Вас е относно договор за доставка на 1 млрд. куб. м газ от Азербайджан. Преди повече от 10 години е подписано споразумение при правителствено посещение на президента Георги Първанов, а през 2013 г. държавната компания „Булгаргаз“ е подписала с консорциум „Шах Дениз“ договор за доставка на 1 млрд. куб. м азерски газ годишно от 2019 г.! Контрактът е за 25 години. С този договор, обявява общественият доставчик, за първи път реално се диверсифицират източниците и трасетата за доставка на природен газ за българския пазар. Въпросът ми към Вас е: тъй като сме вече 2019 г., има ли и какви действия е предприело Министерството на енергетиката за осъществяване на доставки на природен газ от Азербайджан съгласно този договор? Ще има ли такива доставки през настоящата година? Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър.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 за България, трябва да бъдат изпълнени няколко задължителни условия. Първо, трябва да имаме необходимата инфраструктура, която да ни даде възможност да осигурим доставка на природен газ от различен източник, е наистина да имаме такива договори, които ни дават възможност да получим природен газ на съответно конкурентни цени и конкурентни условия. Само по този начин ще можем наистина да говорим за либерализация на пазара на природния газ и само по този начин ще можем да защитим интересите на българските потребители и на българския бизнес от гледна точка конкурентоспособността на съответните доставки и конкурентна цена на тази изключително важна суровина.

Тези доставки са пряко свързани с два изключително важни проекта, които се реализират. Това е проектът „Южен газов коридор“, от който основна, неразделна част е интерконекторът Гърция – България. Именно реализацията на този проект ще даде възможност България да изпълни договора, който е сключен през 2013 г. и да достави 1 млрд. куб. м газ, което на практика представлява близо една трета от нашето потребление на природен газ. И тук вече наистина можем да говорим за една реална диверсификация на източника за доставка на природен газ, конкурентни условия и конкурентна среда. По отношение на изпълнението на този договор ние трябва да концентрираме своите усилия и по реализацията на проекта за интерконектор Гърция – България. В тази връзка смятам, че е важно да обясня пред Вас, че този проект е във финална фаза, може би до броени дни трябва да приключат дейностите по обществените поръчки. Те са три обществени поръчки, които са свързани – едната с избор на доставчик на тръби, другата – с избор на инженер консултант, и третата – с избор на изпълнител, на строител на проекта. Тези обществени поръчки трябва да бъдат финализирани и надявам се в рамките на следващите два до три месеца да започне реалният да започне реалният старт на строителството на интерконектора. Това строителство трябва да приключи втората половина на 2020 г., когато по график трябва да бъдат и първите доставки на природен газ по южния газов коридор по силата на договора, който има „Булгаргаз“ със „Сокар“. Този процес се движи в необходимите времеви параметри. Паралелно се движим с колегите от Южния газов коридор. Информираме периодично периодично страната по договора „Сокар“, те искат да знаят във всеки един момент как се развива реализацията на проекта за интерконектор Гърция – България. Така че ние сме в непрекъснат контакт с тях и ги информираме за всички действия, които сме предприели.

която е осигурена от българското правителство под формата на държавна гаранция в размер на 110 млн. евро. Двата регулатора на Гърция и България са се произнесли по отношение освобождаването на проекта от изискванията за регулиран достъп по силата на Директива Директива 73, така че всичко онова, което трябва да бъде предприето като действие от наша страна, е факт, включително разрешение за строеж на българска територия. Разрешението за строеж на територията на Гърция ще бъде издадено на един последващ етап, тъй като тяхното национално законодателство предвижда такава опция и такава възможност. Но това, което мога да кажа, е, че договорът със „Сокар“ ще бъде изпълнен, и той е пряко свързан с реализацията на интерконектора Гърция – България, който трябва да бъде въведен в търговска експлоатация 2020 г. Благодаря за вниманието.

това да създавате непрекъснато някакви химерни проекти и да се отклонявате от истинските ангажименти е характерно за управлението Ви. Щели сме да правим газов хъб „Балкан“, за който нито е ясно как ще пълним, нито с какъв ресурс ще се изгражда. А „Чирен“, където газовите запаси за енергийното ни обезпечаване са реални, сте сложили във фризера. Има договори за доставка на газ без реална близка перспектива за налични трасета на доставка. Какво е това – некомпетентност или безотговорност? Според мен – и двете! Десетте години управление на ГЕРБ са тежък удар върху енергетиката ни – без стартиране на нито един стратегически проект, все по-отчетливо очертаване на дефицити и нарастващи цени за бита и икономиката ни. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Янков, аз мисля, че преди да правим подобно заключение, трябва да направим една ретроспекция какво се случи назад във времето, колко инфраструктурни проекти в енергетиката имаме реализирани, как и при какви условия. Първото и най-важно нещо, което трябва да знаем, е, че всеки един такъв инфраструктурен проект в областта на енергетиката се извършва по определени правила. Това са правилата на Европейския съюз, чийто член сме ние, и смея да твърдя, че сме изключително лоялен член на Европейския съюз. Тези правила трябва да бъдат спазвани. Ние ги спазваме и по по тази причина всяко действие, което се извършва във връзка с реализацията на всеки един от тези проекти, трябва да извърви своя път съобразно правилата на Европейския съюз. Тези правила изискват съответни прегледи, съгласувания, одобрения – нещо, което ние правим. В никакъв случай не може да се говори за химерни проекти. Интерконекторът Гърция – България все пак е включен в седемте топ приоритета на Европейския съюз. Погледнете проектите от общ интерес в рамките на Европейския съюз, вижте какво значение се придава на този проект, защото той няма само национално значение, не касае само България. Ние трябва да гледаме в едни по-широки рамки. Този проект касае целия регион на Югоизточна Европа. Това е проектът, който ще даде реална възможност за диверсификация не само за България, но и за целия регион. В пряка връзка с този проект е изграждането и на интерконектора България – Сърбия, който всъщност ще даде възможност на тези държави да имат достъп до друг различен източник за доставка на природен газ. Така че нито един от нашите проекти не е химерен. КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП

има също регионално значение и включва освен инфраструктура, и създаването на борса за търговия с природен газ. Това вече ще е една много решаваща стъпка – нещо, което досега не се е случвало в България, за да може да се търгува природният газ при пазарни условия. Благодаря за вниманието.